Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um, ef þess gerist þörf. Gildir það sjálfkrafa þegar

Forseti. Ég spyr hæstv. fjármálaráðherra hvort ríkisstjórnin hafi áform um að bregðast við vegna skriðufalla á Seyðisfirði með aðstoð við íbúa byggðarlagsins, aðstoð við hreinsun eða ekki hvað síst áformum um varnaraðgerðir til að koma í veg fyrir sams konar skriður á sömu slóðum. Ég vek athygli hæstv. ráðherra á því að í fyrrasumar birti Veðurstofan uppfært hættumat fyrir akkúrat þetta svæði, Botnahlíðina,

láta þessa atburði verða okkur áminningu um að hraða framkvæmdum við slíkar varnir og jafnvel að þess sjáist þá einhver merki núna í lok fjárlagaumræðunnar því að ofanflóðasjóður hefur fjármagn til að ráðast í framkvæmdir og á þessum tímum er, eins og við höfum mikið rætt hér, tími til að ráðast í framkvæmdir. Ég spyr hæstv. ráðherra: Hefur ríkisstjórnin uppi áform um að bregðast við vegna

í samræmi við áætlanir um uppbyggingu. Það hefur ekki verið þannig lengi, reyndar ekki frá því að þessum sjóðum var komið á fót. Með því hefur ríkið í raun verið að taka til sín tekjustofna umfram tilefni þar sem sjóðirnir hafa ekki fengið fjárheimildir að fullu til þess að sinna þeim verkefnum sem þeir eru að lögum stofnaðir til.

En ég get fullvissað hv. þingmann um að ríkisstjórnin styður þær stofnanir sem hér eiga snertifleti við málið til þess að forgangsraða í þágu íbúanna á Seyðisfirði og til að hugsa til lengri framtíðar þannig að menn geti geti starfað og búið á svæðinu án ótta við að svona atburðir endurtaki sig. Það er nú kannski það sem við höfum sem frumskyldu í þessum málum og urðum svo áþreifanlega vör við síðast á Flateyri.

Forseti. Á Seyðisfirði, eins og á nokkrum öðrum stöðum, er skortur á ofanflóðavörnum þegar farinn að standa byggðarlögunum verulega fyrir þrifum því að það skortir byggingarland og búið að skipuleggja nýbyggingarsvæði. Það er ekki hægt að ráðast í framkvæmdir og ekki hægt að byggja upp byggðarlögin vegna skorts á þessum vörnum

fundið út úr þessu, bent á að þarna væri hætta sem var að byggjast upp og hvatt til aðgerða. Ég spyr: Er ekki ástæða til að bregðast við þeim aðgerðum sem var kallað eftir

veita skýr svör um að menn ætli sér að standa með sveitarfélaginu og íbúum þess við uppbyggingu eftir þessar skriður og að væntingum heimamanna verði mætt varðandi uppbyggingu til framtíðar. Þeirri áskorun ætla ég að svara þannig að það mun ekki skorta vilja hjá ríkisstjórninni eða fjárhagslegan stuðning vegna þeirra verkefni sem ráðast Það gleðilega í þessu er að við erum í fyrsta skipti, og er reyndar nýbúið, að fullfjármagna framkvæmdaáætlun til næstu tíu ára.

Nýlega var lagt fram frumvarp um breytingar á lögreglulögum. Þar kennir ýmissa grasa, til að mynda er kveðið á um sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu

En mig langar að beina sjónum að öðrum þætti í frumvarpinu eða þeim sem lýtur að samstarfi lögreglu við erlend lögregluyfirvöld og alþjóðastofnanir. Það stendur nefnilega til að bæta grein við lögin sem segir að erlendir lögreglumenn sem koma til starfa hér á landi muni fara með lögregluvald. Það verði síðan í höndum ríkislögreglustjóra að taka endanlega ákvörðun um hvort þessir erlendu lögreglumenn fái að fara með lögregluvald, en þó kemur ekki nákvæmlega fram hvað í þessu valdi felst. Því langar mig að spyrja hæstv. dómsmálaráðherra hvaða skilning hún leggur í það að útlenskir lögreglumenn muni geta farið með lögregluvald hér á landi. Hvaða heimildir gætu þeir fengið? Hvaða rök standa að baki veitingu slíkra heimilda? Í frumvarpinu segir einnig að ráðherra skuli setja nánari reglur um samstarf lögreglu við erlend lögregluyfirvöld.

vald erlendrar lögreglu. Um er að ræða alþjóðlegt samstarf og atriði sem við þurftum að skýra gagnvart löndum í kringum okkur

Varðandi þriðja atriðið þá beinir hv. þingmaður sjónum sínum að einhverjum breytingum er varða vopnaburð lögreglumanna sem ég tel mig ekki vera að fara í með

athugasemdir og annað er það sem ég hef boðað um lögfestingu lögregluráðs sem er aukið samstarf lögreglumanna um eftirlit með lögreglumönnum, um aldursskilyrði o.fl. Önnur atriði eru kannski

Hvaða skilning leggur hún í lögregluvald sem hægt er að veita erlendum lögreglumönnum? Hvað geta þeir gert? Samkvæmt orðalaginu í ákvæðinu virðist mér það a.m.k. mögulegt að bandarískir alríkislögreglumenn gætu elt uppi íslenskan hakkara eða

geti ákveðið að aðilar sem koma hér til starfa í skiptum eða annað fari með lögregluvald, en ráðherra er líka heimilt að setja nánari reglur um þetta samstarf lögreglu við erlend lögregluyfirvöld og alþjóðastofnanir, þar á meðal um vopnaburð erlendra lögreglumanna og upplýsingaskipti. Hérna er verið, eins og ég hef sagt, að uppfylla alþjóðlegar skyldur. Þetta verður ekki með þeim hætti sem sem hv. þingmaður nefnir, að hér geti bara komið lögreglumenn og haft lögregluvald án þess að það sé nokkuð skýrt af íslenskum yfirvöldum. Það verður skýrt, ríkislögreglustjóri ákveður með hvers konar hætti þetta er, í hvers konar samstarfi og ráðherra getur sett nánari reglur. Síðan gerir Prüm-samkomulagið kröfu um að samstarfsríki veiti löggæsluyfirvöldum gagnkvæman aðgang að gagnagrunnum t.d. sama skapi gerir sá samningur kröfu um aðgang íslenskra löggæsluyfirvalda að evrópska fingrafaragrunninum og kröfu um upplýsingaskipti og þetta er partur af þeim alþjóðlegu skyldum og samstarfi.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

að fá það sem aðrir hafa fengið fyrir jólin og á þessu ári. Öryrkjar hafa fengið 70.000 kr. eingreiðslu skatta- og skerðingarlaust. Það er gott. En hvers vegna í ósköpunum fær þessi hópur hana ekki líka? Þessi hópur er jafn viðkvæmur og jafnvel viðkvæmari

þurfti að minna á að ríkisstjórnin hefði beitt sér fyrir því að koma með sérstakar uppbætur fyrir þá sem minnst hefðu í hópi ellilífeyrisþega. Félagsmálaráðherra lagði til að það yrði útfært með þeim hætti að af takmörkuðum fjármunum færi mest til þeirra sem hefðu minnst. Það er alveg rétt að til að ná því markmiði þarf að að beita reglum, skerðingarreglum, sem leiða til þess að þeir sem hafa meira eru ekki með. Ég held að þetta sé mjög skýrt dæmi um að ríkisstjórnin hafi forgangsraðað fjármunum til þeirra sem eru í bágastri stöðu. Það má síðan spyrja hvers vegna ekki er gert meira. En þegar við horfum á þróun ráðstöfunartekna ellilífeyrisþega yfir tíma höfum við séð að þær hafa tekið stökk

Ef við ætlum að taka einhverja vitræna, sanngjarna umræðu um þróun kjara þessa hóps þá þurfum við að nota staðreyndir, tölur og gögn. Á tekjusögunni.is, sem ég leyfði mér að fletta upp í meðan hv. þingmaður talaði, er hægt að skoða þetta bara krónu fyrir krónu, á grundvelli framtala og raungagna um það hvað er að gerast. Þegar maður skoðar lægstu tekjutíundina í hópi 66 ára og eldri og skoðar stöðu hjóna má sjá að kjör þeirra hér eftir fjármálahrunið voru svo slæm

Herra forseti. Nú þegar tæpar þrjár vikur eru liðnar frá dómi yfirdeildar Mannréttindadómstóls Evrópu um að fjórir dómarar við Landsrétt hafi verið ólöglega skipaðir, bólar enn ekkert á viðbrögð við dómnum af hálfu ríkisstjórnarinnar. Jafnvel þó að embætti ríkissaksóknara hafi ákveðið að fara yfir niðurstöðu yfirdeildarinnar

Þetta eru mjög alvarleg orð sem koma frá dómsmálaráðherra landsins, að skauta fram hjá 46. gr. íslenskra laga um Mannréttindadómstól Evrópu sem kveður á um bindandi áhrif dómstólsins. Okkar ber frekar að sýna niðurstöðunni virðingu og leggja allt í sölurnar til að bregðast hratt og örugglega við dómnum. Ég spyr því hæstv. dómsmálaráðherra: Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í þeim atriðum sem er aðkallandi að bregðast við? Hvernig á að fara með þau mál þar sem dómararnir fjórir, sem voru ólöglega skipaðir í dóminn, dæmdu? Hver er staða dómaranna við Landsrétt út frá möguleikum á endurupptöku mála þeirra? Hvað ætlar ráðherrann að gera í málum þeirra dómara sem enn hafa ekki verið skipaðir í dóminn og hvernig eiga þau sem sækja um dómaraembættið sem nú er laust í Landsrétti, að geta treyst því að ferlið sé fullkomlega faglegt? Og síðast en ekki síst: Hver er réttur sakborninga? Hvað ætlar ríkið að gera gagnvart þeim rétti? Aðgerðaleysi er einfaldlega ekki í boði af hálfu ríkisstjórnarinnar. Við höfum undirgengist alþjóðlegar skuldbindingar sem okkur ber að standa við.

ríkisstjórnin ætlar að bregðast við þessum dómi nú þremur vikum seinna.

þegar hún segir að það sé verkefni ráðherra og ráðuneytisins að grípa inn í einstök atriði sem hún nefnir. Mannréttindadómstóllinn hefur komið mörgu góðu til leiðar og haft jákvæð áhrif á íslenskan rétt. En það er ekki þannig að niðurstaða dómstólsins gangi framar íslenskum niðurstöðum og það er ekki einu sinni þannig að niðurstaðan beini einhverju að ráðuneytinu eða framkvæmdarvaldinu sem þarfnast breytingar. Það er ýmislegt hægt að læra og við liggjum yfir honum, að greina og skoða hvað hægt er að gera betur. Þarf að ræða skipan dómara í heild sinni? Þarna var verið að skipa fjölda dómara á einu bretti, sem er ólíklegt að gerist aftur. En það er alveg ljóst að ýmsir aðilar, ráðuneytið, ráðherra, þingið og Hæstiréttur, geta lesið dóminn og lært mikið af honum. En síðan spyr hv. þingmaður hvað eigi að gera við þá dóma.

dómara í Landsrétt. Ég frábið mér slíkt. Það er búið að skipa fjölda dómara með þessu ferli og ef við ætlum að ræða breytta skipan dómara á Íslandi þá skulum við frekar

var mannréttindasáttmáli Evrópu undirritaður á ráðherrafundi Evrópuráðsins í Róm árið 1950 og fullgiltur 29. júní 1953. Texti samningsins var síðar lögfestur í heild sinni í íslensk lög árið 1994.

Dómurinn kveður á um að grípa þurfi til almennra ráðstafana til að leysa úr þeim vandkvæðum sem dómurinn skapar og koma í veg fyrir frekari brot. (Gripið fram í.) Það hefur þegar verið gert. skýr niðurstaða sem fékkst frá yfirdeildinni sem mikilvægt var að fá, sem er mun skýrari en niðurstaða undirdeildarinnar. Fjórir dómarar hættu að sinna dómstörfum, augljóslega til að koma í veg fyrir möguleg frekari brot á grundvelli niðurstöðu Mannréttindadómstólsins. Þrír hafa fengið nýja skipun lögum samkvæmt. Dómurinn skapar engin vandræði sem ekki er þegar búið að leysa nema gagnvart einum dómara.

Verst geymda leyndarmál réttarkerfisins er sennilega langur málsmeðferðartími. Skiptir þessi regla einhverju sérstöku máli fyrir venjulegt fólk í landinu? Já, vegna þess að dómar fyrir alvarleg sakamál eru vægari, mál hafa dregist á langinn innan kerfisins og dómarnir verða vægari en þeir hefðu annars orðið. Þetta er grundvallarregla sem varðar hagsmuni sakborninga og brotaþola og þetta er grundvallarregla sem varðar hagsmuni samfélagsins alls. Hún er svo sterk að hún er sérstaklega áréttuð í stjórnarskránni okkar og í 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og hún hefur mikla þýðingu í tengslum við rannsókn og saksókn sakamála. Vægi reglunnar er að aukast í dómaframkvæmd. Tugir dóma hafa gengið á síðustu árum þar sem um þetta er fjallað, dómar í alls konar sakamálum, t.d. í kynferðisbrotamálunum, sem ég held að allur almenningur í landinu álíti hin alvarlegustu í okkar samfélagi. Þessi staða er í mínum huga ekki bara vond. Hún er hættuleg. ber ekki ábyrgð á þessari stöðu. Þar kemur tvennt til. Svona eru leikreglurnar í fyrsta lagi og innan kerfisins vinnur fólk gott starf en undir miklu álagi. Ástæðan fyrir því að málin dragast er ekki flókin. Málunum fjölgar, málum hjá ákæruvaldi fjölgaði um 40% í fyrra, málin eru að þyngjast, en starfsfólkinu fjölgar ekki í samræmi við það. Ég nefni af handahófi nauðgunardóm þar sem dráttur hafði orðið á meðferð málsins vegna mikils álags innan kerfisins. duga ekki til gagnvart dómstólum því að málsmeðferðin brýtur á réttindum sakbornings. Dómurinn var skilorðsbundinn að fullu. Þetta sama sjáum við í Landsrétti síðast í þessum mánuði, skilorðsbundinn dómur að fullu í kynferðisbrotamáli. Ég spyr þess vegna hæstv. dómsmálaráðherra, sem fer með þennan málaflokk: Hvaða lausnir sér hún á þessari stöðu?

kynnt var formleg aðgerðaáætlun um meðferð kynferðisbrota þar sem var gefið verulega í með það að markmiði að bæta og styrkja alhliða meðferð slíkra mála á landsvísu. mála á landsvísu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fer með langflest málin. Skipulagningu í þeirri rannsóknardeild hefur verið breytt. Öll mál eru greind frá upphafi með sækjendum og lögreglufulltrúum og mál fara í réttan farveg. Staðan er sú að það er búið að fjölga verulega starfsmönnum í öllum deildum. Álag héraðssaksóknara helst auðvitað í hendur við fjölgun

sem bíða afgreiðslu sem eru ársgömul og önnur eru yngri. Okkur er að takast að vinna á halanum. Það eru dómar að falla, vissulega, sem eru í gamla halanum sem við erum enn að vinna upp en rafræn rannsóknaráætlun sem er komin í lögreglukerfið

dómur í nauðgunarmáli skilorðsbundinn að fullu með vísan til þessa. Ég veit það og þekki það mjög vel að margt gott hefur verið gert innan kerfisins af hálfu starfsfólksins sjálfs og rafrænar rannsóknaráætlanir hafa ekki verið meginvandamál innan kerfisins heldur aukinn málaþungi og að viðbrögð af hálfu stjórnvalda hafa ekki verið í samræmi Dómsmálaráðherra er vissulega ný í þessu ráðuneyti en það er hennar flokkur ekki, hann hefur setið þar samfellt í sjö ár. Þetta er saga sem er talin í árum og þarna eru dómarar að slá þannig á putta kerfisins að við þykjum á mörkum þess sem mannréttindasáttmálinn býður okkur um

forseti. Ég tek auðvitað undir að það er afar mikilvægt að rétta úr kútnum en það erum við að gera. Við höfum verið að fylgja verulega eftir þessari aðgerðaáætlun sem dómsmálaráðherrar Sjálfstæðisflokksins hafa komið að

Búið er að gefa svigrúm til að vinna upp málahala sem hefur safnast upp og það virðist vera að virka samkvæmt þeim tölum sem ég fæ, þó að við séum enn þá að sjá dóma í kerfinu þar sem málsmeðferðartíminn var of langur og það er auðvitað óboðlegt.

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna er helmingi lægri en grunnatvinnuleysisbætur. Sárafátækt mun aukast enn ef bótatímabilið verður ekki lengt.

Ég trúi því ekki, herra forseti, að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætli enn að fella tillögur sem gagnast fólkinu sem stendur allra verst á Íslandi í atvinnukreppu.

og getum aftur farið að ferðast, að við þurfum ekkert á atvinnuleysistryggingastuðningi að halda. Við skulum vona að við verðum þar, en við erum ekki þar núna. Það er fólk sem þarf að reiða sig á rúmlega 100.000 kr. fjárhagsaðstoð sveitarfélaga vegna þess að það hefur verið atvinnulaust lengur en réttindin leyfa. Að ætla ekki að styðja við tillögu um framlengingu á þessu réttindatímabili um einungis sex mánuði sýnir svo mikla mannvonsku. Við erum að reyna að grípa fólk sem stendur verst, sem stendur allra verst. Við erum að því alla daga. Ég skil ekki hvers vegna við ætlum ekki að styðja við þennan hóp. Þetta eru ekki það margir að við getum ekki gripið þá og við eigum að gera það.

Hér erum við að fjalla um hlutabótaleiðina. Við erum að tala um að færa hlutabótaleiðina niður í 30%, en stjórnarliðar tóku þá ákvörðun að hafa hlutabótaleiðina einungis í 50% hlutfalli síðasta sumar. Með því var hlutabótaleiðin því miður

Hlutabótaleiðin var mjög gott tækifæri fyrir okkur til að halda þessum þræði, sem er ráðningarsambandið.

frumvarpinu sem lagt var fram, þannig að við það bætist málsgrein sem tekur utan um,

lengja tekjutengda tímabilið hjá atvinnulausum, sem skiptir miklu máli, upp í sex mánuði. Verið er að hækka greiðslur með hverju barni þess fólks sem er á atvinnuleysisbótum og við erum að opna hlutabótaleiðina fyrir almannaheillafélögum og grípa þannig fleiri inn í þá leið. Þetta er mjög gott mál og mér blöskrar orðfæri ýmissa þingmanna sem tala um mannvonsku. Mér finnst ekki við hæfi að tala um slíkt gagnvart öðrum þingmönnum í þessu máli sem eru að leggja allt sitt af mörkum til þess að styrkja fólk með

og það ber að virða.

sem kostuð væri sérstaklega af neytendum. Herra forseti. Þannig voru ASÍ, Samkeppniseftirlitið og Viðskiptaráð samhljóma í sínum umsögnum. Þingflokkur Samfylkingarinnar leggst gegn þessu frumvarpi en leggur áherslu á mikilvægi þess að bregðast við vanda greinarinnar og hvetur því ríkisstjórnina til að bregðast frekar við vanda bænda með beinum aðgerðum í formi fjárstuðnings og verja neytendur landsins fyrir verðhækkunum.

Hún þarf aðstoð og líklega meiri en þá sem henni stendur nú þegar til boða í gegnum þær aðgerðir sem samþykktar hafa verið hér. Þetta er auðvitað líka staðan í nágrannalöndum okkar og við höfum séð stjórnvöld þar koma inn með kröftugri og beinni hætti til stuðnings þeim greinum en ekki með því að hræra í tollkvótum. En hvað gerist hér? Hér á að velta kostnaðinum af aðgerðunum og hjálpinni yfir á almenna neytendur. Kjötsala hefur m.a. dregist saman um 20–30% vegna skorts á ferðamönnum. En hverjir verða verst fyrir barðinu á skorti á ferðamönnum? Það er ferðaþjónustan, það eru 20.000 manns sem eru atvinnulausir í landinu. Þeir eiga að borga þennan kostnað.

Virðulegi forseti. Ég styð þetta frumvarp en tel þó að það ætti að ganga mun lengra eins og gert hefur verið sums staðar í löndunum í kringum okkur, t.d. í Noregi þar sem útboðum tollkvóta hefur verið frestað.

Matvara sem framleidd er innan lands hækkar ekki þótt ekki sé flutt inn meiri matvara. Það eina sem gerist er að það verður meiri sóun á matvöru. Það verður meiri sóun og stærra kolefnisspor.

Við eigum að gera það með beinum stuðningi og með grænum hvötum. Við eigum hins vegar ekki að gera það með úreltum aðferðum; hækka tollmúra og koma á höftum. En það er leið þessarar ríkisstjórnar. Sagan sýnir að

Viðreisn mun ekki styðja þetta mál af því að hægt er að fara aðrar leiðir, eins og við höfum lagt fram tillögu um, til að styðja við bændur. Ef afurðastöðvarnar eru í vanda þá hljóta fyrirtækjastyrkirnir og aðrir styrkir sem ríkisstjórnin og Alþingi hefur sett fram, að gilda um þær.

Herra forseti. Þetta er gott mál. Bændur standa frammi fyrir miklum vanda núna eins og aðrir þjóðfélagsþegnar og það þarf að taka á þeim vanda líka. Það er mikil birgðasöfnun í landinu.

En núna gerum við þetta með þessum hætti, að breyta fyrirkomulagi úthlutunar, og ég trúi ekki öðru en að þingheimur standi með bændum í erfiðleikum þeirra og að þjóðin horfi til þess að

en út úr þeirri umræðu fannst mér samt koma tvennt, einnig í öllum umsögnum sem sendar voru inn um málið; eindreginn vilji til að standa vörð um íslenskan landbúnað og vilji hér inni á þingi að gera betur. Það er dýrmætt.

á varðbergi hvað varðar innflutt matvæli og þetta skiptir okkur máli. Ég treysti ekki versluninni til þess að skila þessum ábata til neytenda því að hún hefur ekki gert það hingað til.

Þess vegna er rétt að rifja aðeins upp aðdragandann að þessu. 1. janúar var reglum um útboðin breytt. Það var gert á grundvelli vinnu sem var afrakstur starfshóps sem skipaður var fulltrúum bænda, atvinnulífs og neytenda. Aðstæður hafa breyst eins og allir þekkja og viðurkenna og horfast í augu við. Skaðleg áhrif á bændur og landbúnað í landinu eru óumdeild. Þetta frumvarp er sett fram til að mæta þeirri stöðu, takmarka tjónið og taka tímabundið upp eldra fyrirkomulag við úthlutun tollkvóta. Kjarni málsins er sá að afrakstur þessarar ríkisstjórnar er kerfi við úthlutun tollkvóta sem er hagstæðara fyrir íslenska neytendur en það kerfi sem þáverandi landbúnaðarráðherra og formaður Viðreisnar skildi eftir sig.

Hér er ekkert verið að deila um hvort það eigi eða þurfi að styðja matvælagreinarnar, sem eiga vissulega í erfiðleikum. Hér er verið að takast á um hvernig á að gera það.

því að velta þessu yfir á neytendur, þá vil ég bara að mótmæla því vegna þess að allt árið erum við búin að vera að gera það með almennum aðgerðum. Ég minnist þess ekki að stjórnarliðar hafi farið fram á það þegar farið var í risaaðgerðir til aðstoðar flugfélagi, að það ætti að fjármagna með hærri farþegagjöldum,

við þann sem um er rætt. Eins og kom fram ágætlega hjá hv. þm. Haraldi Benediktssyni þá er óumdeilt meðal umsagnaraðila og þingmanna

Eins og stundum áður elta samfylkingarflokkarnir á Alþingi allir sama sjúkrabílinn sem kastar ryki í augun á neytendum

fyrir honum vegna þess að þar er alltaf tekið út fyrir sviga að það er 60% eignaraðild og markaðshlutdeild eins fyrirtækis á Íslandi. Og ef Viðreisn væri eitthvað niðri fyrir um að auka hér samkeppni og frelsi

Þegar við ákveðum með hvaða hætti við tökum inn til landsins kjötvörur frá öðrum löndum þá byggir það í fyrsta lagi á tollasamningum sem við höfum nýverið gert til að auka magnið sem getur komið til landsins. Þegar við tökum ákvörðun um umfangið erum við að horfa til framleiðslunnar hér innan lands og hver þörfin er. Þetta stillum við allt af. Fyrirkomulag við úthlutun tollkvóta er sömuleiðis liður í ákvörðunum sem taka þarf í þessu tilliti.

Það er ekki nema eðlilegt viðbragð af okkar hálfu þegar forsendur gerbreytast, að taka fyrirkomulag úthlutunar tollkvóta til endurskoðunar, vegna þess að forsendurnar fyrir því fyrirkomulagi sem er í gildi í dag eru brostnar.

Mér finnst oft gleymast í þessari umræðu sá fjöldi starfa sem er í landbúnaði í landinu, ekki bara bændur og búalið heldur afleidd störf í matvælaframleiðslu. Ég horfi til þeirra líka. Við búum við mikið atvinnuleysi núna.

Samfylkingin talaði mikið um atvinnuleysi í síðasta máli þar sem við vorum að styrkja þá sem eru atvinnulausir. Ég bið Samfylkinguna að horfa til þeirra fjöldamörgu sem starfa í hliðargreinum í matvælaiðnaði við þessar aðstæður þegar verið er að tala

Herra forseti. Við fögnum hverju skrefi í rétta átt, ekki síst þegar það skref snýst um að koma aðeins til móts við íslenskan landbúnað

og aldeilis tímabært. Ég fagna því líka að hingað hafa meðal annars komið fulltrúar meiri hlutans og viðurkennt að þetta sé ekki nóg, að meira þurfi til.

Ég vil koma hingað upp til að hvetja hv. þm. Lilju Rafneyju Magnúsdóttur til að hlusta á ræður okkar í Samfylkingunni áður en hún fer að tjá sig um þær og leggja út frá þeim, því að það er einmitt það sem við erum að gera, við erum að hugsa um þá sem starfa í greininni en við erum líka að hugsa um almenning í landinu. Hér hefur verið stutt við ýmsar atvinnugreinar og við erum að gera það áfram í dag og á morgun, en í þessu tilviki á ekki að styðja við greinina. Í þessu tilviki á að setja allar álögurnar á neytendur á tímum atvinnukreppu. Það er mjög skrýtin aðferð á sama tíma og margir berjast í bökkum.

þarf að ganga fyrir er að hægt sé að afsetja gripi og huga að velferð dýranna til lengri tíma? Þetta er mjög alvarleg staða, virðulegi forseti. Ég vil að við tökum það alvarlega sem við erum að gera.

þeirrar fortíðar sem hluti þingmanna lítur á sem hið eiginlega himnaríki. Ég mótmæli því og tek undir með þeim sem hafa hér talað, ekki síst formanni Viðreisnar, hv. þm. Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, um að til eru aðrar leiðir. Við þurfum að mæta þeim vanda sem við blasir í landbúnaði og á rætur að rekja til úrelts styrkjakerfis í grunninn ef við erum að tala um raunverulegan vilja til úrbóta til handa þeim sem starfa núna í landbúnaði, og við viljum að starfi þar til lengri tíma litið.

Eitt af því sem við höfum gert gríðarlega vel hér á Íslandi er að huga að því. Ég bið Alþingi Íslendinga að standa með íslenskum landbúnaði og huga að matvælaöryggi, ekki bara til skamms tíma heldur til lengri tíma.

Virðulegur forseti. Það er nefnilega hægt að fara aðrar leiðir til að styðja við íslenskan landbúnað, styðja við íslenska bændur og taka tillit til neytenda um leið en að fara leið ríkisstjórnarinnar sem er leið hafta

og það er enn fremur alveg tilefni til að ræða fleiri. Það gleður mig að þetta mál fari til nefndar milli umræðna. Ég er reyndar ekki sérstaklega bjartsýnn á að mikil umskipti verði meðal stjórnarþingmanna en auðvitað er ágætt að vona hið besta.

Hæstv. forseti. Við í Miðflokknum munum greiða atkvæði með þessari tillögu, en ég vil árétta það að við erum að greiða hér atkvæði og fjalla um mál þar sem er bráðavandi í birgðastöðu í landbúnaði.

Við stöndum frammi fyrir bráðavanda sem við þurfum að leysa og tillaga Miðflokksins er rétt leið í þá átt.

var ákveðið með sérstökum ákvörðunum og seinna lagafrumvarpi að fjármálaáætlun til næstu ára kæmi fram að hausti og hefur verið um hana fjallað hér á þingi og í hv. fjárlaganefnd samhliða umræðum og

hér erum við samt að ræða, eftir yfirferð fjárlaganefndar, nefndarálit sem á að draga fram þá umræðu sem fram fór í nefndinni og ég reyni nú að gera skil í ekki allt of löngu máli tímans vegna og vegna annarra anna á Alþingi.

Áætlunin gerir ráð fyrir afkomubætandi aðgerðum til þess að stöðva hækkun skulda hins opinbera sem hlutfalls af vergri landsframleiðslu árið 2025. Þetta er meginmarkmið áætlunarinnar, að rjúfa vítahring skuldasöfnunar og hallareksturs Ég vísa að öðru leyti í nefndarálit meiri hlutans þar sem við fjöllum um breyttar aðstæður og forsendur áætlunarinnar frá því hún var kynnt og lögð fram. Við fjöllum í nefndarálitinu um ólíkar efnahagsspár sem birtar hafa verið á umfjöllunartímanum.

má segja að með ákveðnum hætti sé farið að draga upp á sjóndeildarhringinn minni óvissu til lengri tíma.

og gerum við grein fyrir þeim í áliti okkar og hvernig við erum smám saman að þróa áætlanagerðina, samspil fjármálaáætlunar og fjárlaga, rýni fjármálaráðs og síðan vinnu þingsins við stefnumörkun á sviði ríkisfjármála.

vegna þess að við höfum nú kannski, frá því að við skiluðum nefndaráliti vegna 2. umr. fjárlaga, örlítið gleggri mynd af stöðu sveitarfélaganna og segjum hér í texta: Sveitarfélögin höfðu upphaflega gert ráð fyrir meiri hækkun tekna frá 2019, eða nálægt 5%, en nú er spáð um 3% hækkun lögbundinna tekna milli ára. Lögbundnar tekjur eru útsvar, fasteignaskattar og framlög jöfnunarsjóðs. Til samanburðar er gert ráð fyrir 13% lækkun heildartekna ríkissjóðs.

um ýmsa mælikvarða og markmið sem vert er að vekja athygli á og er til grundvallar í stefnumörkun í opinberum fjármálum næstu ára.

Ég vil þó vísa í nefndarálitið þar sem við segjum um breytingartillögurnar: Þessi afkomuþróun rúmast innan markmiða fjármálastefnu að teknu tilliti til óvissusvigrúms,

Eðlilega, vegna minni tekna og aukinna útgjalda, bætist í það verkefni með þeim hætti sem við höfum lýst og kemur fram í töflum sem fylgja fjármálaáætluninni.

án þess að við séum að útfæra það með einhverjum sérstökum hætti hér við umræðu á Alþingi á aðventu 2020 til hvað viðbragða við getum gripið í opinberum rekstri árið 2023 eða vil ég segja að sú nálgun, að gera ráð fyrir þessu verkefni og taka fram með jafn skýrum hætti hvert verkefnið er fram undan,

koma ríkissjóði aftur í gott horf, því að þetta eru örugglega ekki síðustu áföllin sem við lendum í og þurfum þá að hafa burði til að takast á við þau. Virðulegur forseti. Ég eyði ekki tíma í að sundurgreina

ríkisstjórnin hefur undirbúið. Það birtist fyrst og fremst í auknum framlögum til heilbrigðismála og menntamála en ekki síst vegna

fjalla sérstaklega um skuldahorfur hins opinbera fyrir árin 2021–2025. Það er kannski sá þáttur þessa máls og ríkisfjármála sem við ættum öll að hafa mestar áhyggjur af og

Það er auðveldlega hægt að gera án þess að það bitni á þeim sem þurfa aðstoð í þeim erfiðleikum sem við glímum við núna og í hinu mikla atvinnuleysi. Að það taki fimm ár að ná jafnvægi í fjármálum ríkisins er mjög langur tími.

og þá hefur ríkissjóður lítið svigrúm. Nýrrar ríkisstjórnar bíður því vandasamt verkefni og það þarf svo sannarlega að huga vel að forgangsröðun ríkisfjármálanna í erfiðum aðstæðum. Ragnar Árnason hagfræðiprófessor sagði fyrir stuttu að sá mikli halli sem nú sé kominn á ríkissjóð geti dregið efnahagsáhrif veirufaraldursins á langinn, hagvöxtur þurfi að vera mjög mikill ef ekki eigi að koma til niðurskurðar eða skattahækkana. Svo bætir hann við í lokin og segir að sá hagvöxtur sé ekki fyrirsjáanlegur.

og hvernig það blasir þá við ef það gengur eftir að sá hagvöxtur (Forseti hringir.) sem gert er ráð fyrir í áætluninni sé leiðin til þess að ná niður skuldunum. Hann er ekki fyrirsjáanlegur eftir

til viðbótar þessari óvissu þá vissum við ekki alveg hvaða samfélög risu aftur úr öskustónni. Það gæti kannski líka verið breyta. Ég hef ekki áhyggjur af ríkissjóði varðandi næsta ár, fjárlögin og þol ríkissjóðs vegna þeirra útgjalda sem þar eru. Fréttir vegna bóluefnis eru svona sitt á hvað þessa dagana, ég held að það sé kannski ekki varlegt að álykta mjög sterkt út frá því í dag hvort það dragi viðspyrnuna á langinn, en viðspyrna einhvern tímann upp úr miðju næsta ári held ég að sé, þrátt fyrir fréttir af bóluefni, fyllilega raunhæf og bati á grunni þess að hér losni aðeins aftur um höft og að efnahagslífið geti aftur hafið uppbyggingu til sóknar. Ég held að engar aðrar fréttir séu í dag sem ekki geta staðfest að það geti orðið raunin.

Herra forseti. Við erum að ræða fjármálaáætlun til fimm ára. Þetta eru ekki fjárlög, þetta er fjármálaáætlun til fimm ára og þá getum við litið til framtíðar.

Ráðherrarnir virðast átta sig á þessu. Þeir eru búnir að halda blaðamannafund eftir blaðamannafund, skrifa greinar eftir greinar um að hér eigi að setja metnaðarfyllri markmið í loftslagsmálum. Gott mál.

þessi áhersla á loftslagsmál, myndi birtast í töflunni þegar kemur að fjárútlátum til umhverfis- og loftslagsmála. Hvernig er staðan? Látum tölurnar tala sínu máli. Frá því að fjármálaáætlunin var kynnt í október og frá því að við fengum kynningu á uppfærðu plaggi í vikunni þá breyttust fjárframlög til umhverfismála fyrir næsta ár, takið eftir, um 0,3%.

Er þetta bylting í umhverfismálum? Er það græn bylting að auka fjárframlög einungis um 7,7% í fjármálaáætluninni?

Það er að mínu viti aðeins hálfur sannleikur að fjalla um þetta með þeim hætti sem hv. þingmaður gerir, þar sem hann horfir á töflu fjármálaáætlunar og dregur ályktanir út frá því en gleymir að segja söguna alla.

meiri peninga til umhverfismála, það er bara allt annað mál, en hann getur ekki dregið umræðuna yfir á það plan að segja að við séum að vanrækja umhverfismál þegar staðreyndin er allt önnur, hv. þingmaður.

Þó að ég sjái miklar fjárhæðir koma inn í málaflokkinn sé ég ekki árangurinn af notkun þeirra fjármuna.

hvernig við metum árangur slíkra verkefna, arðbærni verkefna. Ég held að mikilvægt sé, að sjálfsögðu, að við röðum fjárfestingum eftir arðbærni þeirra og hversu mikið það bætir rekstur samfélagsins að ráðast í slíkar fjárfestingar. En ég held að á margan hátt þurfi að fara varlega í slíkum mælikvörðum og ég tek bara þetta litla dæmi af því að ég held að það sé ekki alveg einfalt verkefni hvernig við notum slíka mælikvarða.

tímanotkuninni. Hér fór hv. þm. Haraldur Benediktsson mjög vel yfir af hverju það er pólitík að vilja gera hlutina rétt, að formið í þessu sé rétt, að við förum eftir þeim lögum sem við höfum sett til að gera hlutina vel.

upplýsta ákvörðun um að stefna að því að fara í þá átt, því að ég efast ekki um að það sé góð ákvörðun. En án þess að hafa fyrir framan okkur matið á þeim áhrifum með byggðasjónarmiðum líka, þá höfum við ekki forsendur til að taka þá ákvörðun nema að giska.

En ég leyfi mér, þrátt fyrir að þingmaðurinn hafi ekki kost á að koma í andsvar við mig, að segja: Ég átta mig á þessari pólitík Pírata, að vilja hafa formið rétt og hafa skýra mælikvarða. En hvað finnst Pírötum almennt? Hvaða áherslur vilja þeir leggja í samfélaginu með beitingu ríkisfjármála?

þannig að aðstæður eru allsérstakar. En það sem mig langaði í þessu stutta andsvari að minnast á er að skuldir ríkissjóðs eru orðnar mjög miklar og þær munu vaxa á tímabilinu, spátímabilinu. Árið 2025 er gert ráð fyrir að þær verði nálægt 60% af landsframleiðslunni. Þá skiptir svo miklu máli hvert vaxtastig slíkra skulda er

2015 var eitt af þeim atriðum sem komu fram þegar við vorum að bera þessa löggjöf saman við önnur lönd, að stjórnmálaflokkar þyrftu að fara í gegnum fjármálaráð einhvers konar með sínar stefnuskrár. Það væri kannski verðmætt við þessar aðstæður þegar slík staða er komin upp í efnahagslífi að við færum fram með þeim ábyrga hætti að rýna til lengri tíma hvað flokkarnir bjóða upp á þannig að fólk hefði skýrt val í þeim efnum. En á þessum árstíma ættum við kannski bara að spyrja völvu um hvað framtíðin beri í skauti sér. Ég skildi spurningu hv. þingmanns um fjármagnskostnað ríkisins og vaxtastigið, eðlilega höfum við áhyggjur af því. Ég hafði því miður ekki tök eða tíma til að gögn með mér hingað, en ég hef aðeins verið að fletta í gömlum ríkisreikningum og skoða vaxtastig eða byrði ríkisútgjalda af vöxtum

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek undir að það væri verðugt verkefni að skoða betur hvernig svona

að sú staðreynd að þrátt fyrir að vaxtakjör séu að einhverju leyti hagstæð fyrir ríkissjóð, þá séu þau miklu óhagstæðari en fyrir aðra ríkissjóði? Kann það að vera skýringin að við búum við örmynt?

Smæðin fer ekki frá okkur þótt við tökum upp aðra mynt. Ég held að við leysum ekki allt með annarri mynt og þó að hv. þingmaður hafi öðlast sannfæringu fyrir því þá hef ég hana ekki. En kostir krónunnar eru mér líka ljósir og ég held að það væri mikilvægt að ræða það í þessu samhengi hvernig hún getur virkað með þessu sveiflukennda efnahagslífi okkar, sem er því miður sveiflukennt, sem ekki er gott, og ég ætla bara að skilja það eftir í mínu seinna andsvari.